Nastavljamo sa: - Konačnim prijedlogom Zakon o izmjenama i dopunama zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br.665.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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću za razliku od ovog prethodnog prijedloga zakona ovdje biti relativno kratak. na temelju zaključaka koordinacije za vanjsku i europsku politiku Vlade Republike Hrvatske Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preuzelo je ulogu koordinatora za implementaciju obveza koje prelaze iz direktive Europske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija kako bi se navedena direktiva implementirala u hrvatsko zakonodavstvo donesen je i Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, dakle zakon je donesen u vrijeme Vlade na kojoj je na čelu bio HDZ. Dakle, u 2009. i 2011. su bile izmjene. Članak 7. Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija predviđa mogućnost davanja prethodne izjave o namjeri pružanja usluga u državi članica domaćinu, ako se pružatelj usluga seli iz jedne države članice u drugu da bi pružao usluge. Izjava je svojevrsna obavijest nadležnim tijelima države domaćina da će davatelj usluga pružati svoje usluge na njenom teritoriju a da je se unaprijed prije prvog pružanja usluga u pisanom obliku. Izjavi se mogu priložiti određeni dokumenti npr. dokaz o nacionalnosti, dokaz o stručnim kvalifikacijama kao i potvrda kojom se potvrđuje da je njezin nositelj pravno osnovan u državi članici za bavljenje djelatnostima o kojima je riječ i da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja zanimanja. Članak 7. Direktive prenesen je u hrvatsko zakonodavstvo člankom 6. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Tom odredbom zakona propisano je pravo nadležnih tijela Republike Hrvatske kao države domaćina da od inozemnih pružatelja usluga zatraže prethodnu obavijest o namjeri pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske. Ali vjerojatno omaškom predlagača zakona ili nerazumijevanjem same materije niti jednim važećim propisom Republike Hrvatske nije propisana mogućnost odnosno obaveza nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj da tu potvrdu izda hrvatskom državljaninu koji želi pružati svoje usluge u drugoj državi ugovornici ugovora o europskom gospodarskom prostoru. Dakle, tada kada je zakon bio donesen u Hrvatskom saboru 2009. i 2011. se valjda smatralo da niko iz Hrvatske neće odlaziti u druge zemlje pružati usluge. Stoga, smo nakon uočenih nelogičnosti i pravne praznine odlučili da se po hitnom postupku što prije ispravi ta nelogičnost tako da ovim izmjenama omogućavamo da naši građani koji odlaze pružiti usluge u druge zemlje članice EU mogu imati vjerodostojnu ispravu kojom će dokazati svoje zanimanje. Primjerice, liječnici koji odlaze na rad u druge zemlje, dakle pružati usluge u drugim zemljama, tvrtke koje idu pružati usluge u drugim zemljama trebaju imati od strane Hrvatske liječničke komore mogućnost izdavanja takvih potvrda. Na temelju odredbi zakona o suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost donijet ćemo pravilnik o izdavanju EU potvrda kojim će se propisati sadržaj, izgled obrasca te će se utvrditi popis nadležnih tijela za izdavanje europskih potvrda. Svaka država članica samostalno odlučuje o izgledu svoje EU potvrde, odnosno nema propisano obrasce na razini EU. EU potvrda koju će izdavati nadležna tijela na zahtjev građana sadržavat osim osnovnih podataka o pružatelju usluga i dva elementa, podatak o registraciji pravne, odnosno fizičke osobe u odgovarajućem registru u RH te podatak da pružatelj usluga nema zabranu obavljanja profesije te da može slobodno pružati usluge na teritoriju RH. Pravilnikom će se detaljnije razraditi sve pojedinosti oko izdavanja EU potvrda, a sastavni dio pravilnika činit će 3 obrasca EU potvrde za pravne osobe, za fizičke osobe te za obrtnike. obrtnike. RH ima obvezu izdavanja takvih potvrda od pristupanja EU, a posebno stoga što je sve više zahtjeva za njihovo izdavanje, no to se ne može omogućiti bez odgovarajuće pravne osnove. Dakle, hitno donošenje izmjena i dopuna Zakona o reguliranim profesijama u interesu je hrvatskih građana koji žele ostvariti svoje pravo na rad na teritoriju EU. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava sukladno članku 65. zakona obnaša ulogu nacionalnog koordinatora u poslovima provedbe obaveza koje proizlaze iz zakona. Odlukom ministra rada imenovan je državni službenik u ministarstvu koji neposredno prati i izvršava obveze suglasno zakonu i direktivi. Nacionalni koordinator prikuplja sve informacije koje su relevantne za primjenu zakona u reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kao što su informacije … određeno reguliranoj profesiji, brine za jedinstvenu primjenu propisa koji se odnose na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, zastupa RH na koordinacijskoj skupini pri EU. Također, osnovano povjerenstvo za reguliranje profesije sastavljeno je od predstavnika nadležnih tijela, državne uprave te nekoliko radnih skupina koje neposredno rade na provedbi sustava regulirane profesije u Hrvatskoj. Zajedničkim se radom i suradnjom rješavaju konkretni zahtjevi i upiti građana. Ovim izmjenama zakona omogućit ćemo da se zakon primjenjuje u punoj punoj osnovi i da omogućimo građanima RH koji žele ostvariti svoje pravo na rad na teritoriju EU da to mogu i učiniti. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Reiner. Nema. Klub gubi pravo na riječ. U ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dragan Crnogorac. Nema ga. Klub gubi pravo na raspravu. U ime kluba SDP-a, Marija Lugarić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Iako je mnogima bitnije očito što se događa izvan ove dvorane, ja mislim da je naš posao ovdje raspravljati o zakonima i zapravo donositi rješenja koja stvarno utječu na živote pojedinih ljudi, ovdje konkretno

Klub naravno podržava ovaj zakon. Ovaj zakon je zapravo jedan ispravak jednog vjerojatno ne namjernog propusta iz 2009. kada smo donosili zakon i 2011. kada se zakon mijenjao, a koji zapravo regulira minimalne uvjete osposobljavanja u Hrvatskoj za pristup i bavljenje profesija profesija doktora medicine specijalista, dentalne medicine primalje, dentalne medicine specijalista, magistra farmacije, veterinara, arhitekata kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u RH. Ministar je Ministar je uvodno objasnio o čemu se radi, mi smo to sami i pročitali, ja ne mislim da to treba ponavljati u smislu detalja, no mislim da je važno reći da do donošenja ovog zakona do kojeg će doći, do donošenja novog zakona do kojeg će doći uskoro zbog nove direktive već i sada treba omogućiti, odnosno obvezati nadležna tijela u RH i za te formulacije nadležna tijela, … zapravo strukovne komore da našim državljanima izdaju potvrde kojom se utvrđuje da on ili ona se mogu u RH baviti određenom djelatnošću, odnosno da imaju licence i druge potrebne isprave, odnosno da nemaju zabranu bavljenja određenim zanimanjima, odnosno određenom djelatnošću. Tako će se i u praksi i od strane RH omogućiti našim državljanima da mogu pružati svoje usluge u drugoj državi ugovornici ugovora europskom gospodarskom prostoru. Jedna je od važnih stvari same EU i da tako kažem, praktički posljedica zapravo EU, zajedničko tržište i mobilnost radne snage. To je za ostvarenje tog cilja, odnosno ili te posljedice i zapravo bilo nekoliko preduvjeta. Jedan dio su bili preduvjeti za obrazovanje, a drugi su iz pristupa pristupa tržištu rada. Kako je obrazovanje nacionalno regulirano i ne postoji europska regulativa, regulativa na razini EU, onda se išlo na razvijanje nekoliko mehanizama, jedan od njih je priznavanje inozemnih obrazovnih stručnih kvalifikacija. Ja smatram i opet i ovdje je važno naglasiti da zapravo od 2003. godine u RH nema … diploma, to je nešto što izaziva jako puno zapravo prijepora, kad govorimo o ovoj temi, već se radi samo priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno razdoblje obrazovanja, to je nešto što mi zovemo zapravo formalnim priznanjem. Utvrđuje se u određenom postupku je li institucija koja je izdala inozemnu diplomu akreditirana, da li ima akreditirani program i je li izdala određenu diplomu ili svjedodžbu određenoj osobi. Ne uspoređuju se obrazovni programi, dakle sve ono što mi negdje u svojoj svijesti imamo da se radilo s inozemnim diplomama i što smo zvali …, to se više ne provodi. To je onda imalo dosta posljedica na samo zapošljavanje, odnosno na onu točku ulaska u tržište rada i te točke zapravo, obrazovanje i tržište rada koje su nekad bile u jednome, su se razdvojile. I mi zapravo ovdje trebamo razlikovati ta dva procesa, jedno je formalno priznavanje inozemne diplome, a drugo je definiranje uvjeta ulaska u tržište rada. To znači ne samo u pravnom smislu u zakonima u procedurama već promjena načina razmišljanja kod mnogih gdje još uvijek postoji dosta problema nešto o tome čak piše i u izvješću ovogodišnjem pučke pravobraniteljice. Dakle to je još uvijek iako to traje već više od 10 godina nije velikom broju ljudi sjelo o čemu se radi i na koji način tu proceduru treba raditi. Kada govorimo o propisivanju uvjeta za ulazak na tržište rada to znači od posljedice da priznanje diplome i diploma automatski s izuzetkom reguliranih profesija jer … i direktivama reguliran i sadržaj nije automatski ulazak na tržište rada. Tu je nama poseban problem su kvalifikacije i u reguliranim i u nereguliranim profesijama stečene u trećim zemljama dakle nečlanicama EU. Kod nas posebno problem iz BiH i u ovim medicinskim strukama, ali i u nemedicinskim strukama i nama se u klubu SDP-a čini da će tu trebati učiniti i dodatne napore kako bi se dodatno razgovaralo posebno s komorama ali i s udrugama poslodavaca se možda još jednom objasni da točka priznavanja inozemne diplome i točka ulaza na tržište rada su se razdvojili i da definiranje ulaza na tržište rada nije posao obrazovnog sustava nego ovog dijela iz rada da tako pojednostavljeno kažem i da sukladno tome treba prilagoditi i komorske propise i neke druge propise. Evo i na kraju mi doista podržavamo ovaj zakon, ispravak naprosto jedne greške. Očekujemo skoro i novi zakon kojim bi se implementirala i nova direktiva. Ali mi se čini da u ovo jednom dijelu nezakonodavnom nego praktičnom treba učiniti i određene dodatne napore i iz dijela da tako kažem djelokruga ovog ministarstva, ali i Ministarstva obrazovanja skupa sa svim strukovnim komorama da se malo razjasni taj princip ulaska na tržište rada posebno vezano uz treće zemlje i regulirane profesije. Zahvaljujem. Ovime smo iscrpili listu prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Pošto je za sljedeću točko sa predstavnicima HBOR-a dogovoreno u 15,00 sati nakon stanke, ja sada utvrđujem stanku i nastavljamo u 15,00 sati.